Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Преди да преминем към днешния дневен ред, ще Ви прочета едно съобщение.

Второ, изпращането на военен кораб – корвета „Бодри“, с щатното си въоръжение и екипаж до 55 военнослужещи извън територията на страната за участие в противоподводното учение на военноморските сили на Румъния с международно участие, което ще се проведе в град Констанца, териториалното море и прилежащата зона на Румъния в периода от 4 до 11 май 2018 г. включително. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили на 7 февруари 2018 г. с входящ № и входящ номер № 803-09-6 и са предоставени на Комисията по отбрана.

Благодаря, госпожо Председател.

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което Комисията подкрепя. Гласували

предложение от народните представители Станислав Иванов, Росен Живков, Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10: „§ 10. §10: „§ 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия, Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)“.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията. Гласували

Станислав Иванов, Росен Живков, Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10: „§ 10. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така: „(1) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на вътрешните работи се осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено

Дезинфекцията и дезинсекцията по ал. 1 на влизащите в страната подвижни железопътни състави се извършва на гранично контролно-пропускателните пунктове срещу заплащане на цена, в обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт, собствени или управлявани от управител на железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически или юридически лица. Дезинфекцията се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. храните. (4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12: „§ 12. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред“.

Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване за допускане в залата на госпожа Таня Каракаш – директор на дирекция „Правно нормативна дейност“ в Държавната агенция „Национална сигурност“,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

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 754-01-88, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 15 декември

и господин Антон Борисов – директор на дирекция в ДКСИ. Законопроектът бе представен от народния представител Димитър Лазаров, който подчерта, че предлаганите промени касаят предоставянето и обмена на класифицирана информация между Република България и друга държава или международна организация.

Във връзка с това Република България е подписала множество договори в областта на защитата на класифицираната информация. Същевременно страната ни няма влезли в сила подобни международни договори с редица държави, с които поддържа дипломатически отношения, като Кралство Белгия, Холандия, Швейцария и др. Липсата на влезли в сила международни договори за защита на класифицираната информация препятства възможността за предоставяне и обмен на такава с посочените по-горе страни, някои от които са и членки на Европейския съюз. Невъзможността за предоставяне или обмен на класифицирана информация за нуждите на сигурността на страната случаите на липса на международен договор за защита на класифицирана информация е констатирана като немаловажен проблем и при сътрудничеството на службите за сигурност в Република България с техни партньорски служби в други страни.

се допускат за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и при изключителни политически или икономически обстоятелства. Подобни изключения са предвидени в законодателството на Румъния, Хърватия, Швейцария, Словакия, Чехия, Германия.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

Димитър Лазаров и група народни представители.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Лазаров. Няма доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносителите желаят ли да представят Законопроекта и мотивите към него? Заповядайте, господин Лазаров.

които дават възможност за такава информация, без да има сключени такива договори, още повече че в някои от държавите членки законодателството не предвижда обменът да става въз основа на такива договори. Това е, когато става въпрос за обмен на такава информация само за защита на националната сигурност, като обменът на тази информация става през Държавната агенция за защита на класифицираната информация. Този начин на предоставяне от българската държава на друга държава без двустранния договор може да става само когато условията в приемаща държава отговарят изцяло на изискванията на нашия закон по отношение на съхранение на информацията и достъп до информацията. Законът беше подкрепен от представители на

Благодаря Ви, господин Лазаров. Това беше становище на вносител. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Велков – първо изказване. Благодаря, госпожо Председател. Аз бих искал да взема отношение по предложението за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация и като заместник-председател на Комисията за контрол на службите за сигурност, и като човек, който е участвал в заседанията и обсъжданията на подобни въпроси. На първо място бих искал да кажа, уважаеми колеги, че предложените изменения в чл. 113 и 114 са разумни и създават необходимите условия за ниво на защита на класифицираната информация и обменът ѝ с други държави, което отговаря на предизвикателствата на съвременните изисквания. Особено бих отбелязал, че тези решения се взимат на основата на предварително, мотивирано становище от онази единица, която предоставя информацията, и че тези писмени уверения се предоставят от съответния компетентен орган на другата държава. В това отношение обръщам се, с Ваше разрешение, госпожо Председател, към председателя на Комисията – господин Лазаров, бих искал да кажа, че оценяваме по достойнство това, което сте направили, и да кажа на вносителите, че това е един от малкото случаи – това е мое мнение – в които виждаме един перфектно изготвен документ. Във всички случаи това ще допринесе за повишаване на нивото на защита на класифицираната информация. Същевременно ще кажа, уважаеми колеги, по отношение на мотивите, които започват с констатацията, че Законът съществува от 2002 г., но аз обръщам внимание на нещо друго – вътре изрично е записано следното: „като същият Закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея“.

отношенията с други държави по отношение на предоставянето и ползването на такава информация, би трябвало да погледнем и в системата за съхранение на тази информация, която сме създали вътре у нас, и да се сетим за онези, които са отговорни за опазването на класифицираната информация и определянето на достъпа до нея. Ще цитирам древноримската сентенция: „А кой ще ни пази от пазачите?“ Във връзка с установеното и изнесено от Специализираната прокуратура на Република България, че в нощното шкафче на един общински кмет – кмета на град Септември, беше намерена такава информация

И след като е в нощното шкафче, би трябвало да се предположи – нещо в духа на вчерашните изказвания на колегите – че той очевидно има богат душевен мир, че е почитател на литературата и това се е превърнало в настолно четиво. Затова днес ние с господин

за това как такъв материал, което представлява такава информация и би трябвало да се съхранява в духа и изискванията на Закона, се озовава в нощното шкафче на един кмет? И ще разширим въпроса – дали тази информация е била предназначена само и единствено за този кмет или за всички останали в областта? Това е чувствителна информация, касаеща изборите в един определен период. период. Нека да бъдем точни и ясни. След като променяме Закона, ние ще гласуваме за приемането на тази промяна и аз призовавам моите колеги, но в същото време няма да си затваряме очите пред каквито и да е фактически опити за нарушение на същия този Закон, чиито изменения ще приемем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков. Има ли реплики към неговото изказване?

Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносители са Димитър Лазаров и група народни представители, внесен е на 15 декември 2017 г. Гласували

Уважаема госпожо Председател, дотолкова доколкото Законът е консенсусен – видно от изказванията на

алинеи 3 – 7: „(3) Когато няма влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация с друга държава или международна организация, Република България предоставя или обменя класифицирана информация с тях

(5) Алинея 3 не се прилага спрямо чуждестранна класифицирана информация, предоставена на Република България от друга държава или международна организация. (6) Предоставянето или обменът по ал. 3 се извършва само при наличие на предварително писмено уверение от съответната държава че законодателството и изградената система за защита на класифицирана информация осигуряват на предоставяната класифицирана информация същата или по-висока степен на защита от предвидената в този закон, включително и съответната отговорност при нарушаване на правилата за нейната защита. (7) Писменото Писменото уверение по ал. 6 се предоставя от съответния компетентен орган по сигурността на другата държава или международната организация. § 2. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 2. Създават се ал. 2

мотивираното становище по ал. 2 задължително се посочва държавата или международната организация, на която се налага предоставяне на класифицирана информация, необходимостта и конкретните интереси, свързани с националната сигурност, които се налага да бъдат защитени, както и нивото на класификация за сигурност на информацията.“

Реплики към изказването на господин Велков очевидно нямаше. Други изказвания? Не виждам. Пристъпваме към гласуване на параграфите, които бяха изчетени, промяната „Заключителна разпоредба“ и наименованието

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 31 януари 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Кацарчев – началник-кабинета на министъра; Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в същата дирекция. От Селскостопанска академия: професор Васил Николов – председател; Ваня Шиварова – началник-отдел; Веселина Къркъмова – юрист, и Денислав Василев – главен експерт. Присъстваха още професор Гандев – директор на Института по овощарство – Пловдив, доцент Оджакова – директор на Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, и професор Лалева – директор на Земеделския институт – Стара Загора. Освен това присъстваха представители на неправителствени и браншови организации от сектора. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор Николов. Предложените със Законопроекта промени касаят модела на финансиране, организацията на управление и структурата на Селскостопанската академия, както и нейното имущество и начина на управление. По отношение на финансирането се предлага Академията, която към момента е второстепенен второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, да има самостоятелен бюджет като част от консолидираната фискална програма. Дава се възможност Академията да набира допълнителни приходи от помощи и други безвъзмездно получени средства, като лицата, предоставящи тези средства, ще следва да декларират техния произход. Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение ще се приемат от управителния съвет. Предвидено е Селскостопанската академия да разработи Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която ще се актуализира на всеки 3 години. По отношение на структурата и организацията на управлението предложенията са следните: Намалява се числеността и се променя съставът на управителния съвет на Академията. Академията ще се ръководи от председател, който ще се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, и управителен съвет, който ще се състои от председател и 8 членове – хабилитирани учени. академия ще е и председател на управителния съвет. Научната, научно-приложната дейност и обучението на докторанти ще се извършват освен от съществуващите научни институти и от научни центрове към Селскостопанската академия, които ще са юридически лица. Съответно в Преходните и заключителни разпоредби е предвидено от 1 април 2018 г. държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, и Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, да се преобразуват в научни центрове към Селскостопанската академия. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия ще преминат към Академията. Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност ще се осъществяват от „Научно-производствен център“, който ще бъде създаден чрез сливане на останалите държавни предприятия – опитни станции, и „Системата за агропазарна информация” (САПИ). Центърът ще стане техен универсален правоприемник, ще встъпи в техните права и задължения ще бъде юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Центърът ще може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност. Неговите средства и операции ще се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по Закона за публичните финанси и няма да са част от държавния бюджет. Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие ще бъдат определени с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите. По отношение на двете експериментални бази – държавни предприятия – към Института по земеделие – Шумен, и към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, е предвидено да бъдат преобразувани в научни звена – експериментални бази към съответните институти от 1 април 2018 г. Техните активи, пасиви, архиви и други права и задължения ще преминат към съответните институти. Всички трудови правоотношения със служителите от опитните станции и експерименталните бази ще бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха като положителни промените, свързани с промяната на модела на финансиране на Академията, но отправиха редица бележки по отношение на предложеното преструктуриране и финансовата обосновка на Законопроекта. Подчертаха, че преструктурирането на Академията ще доведе до увеличаване на числеността на персонала, което не е отчетено във финансовата обосновка. Припомниха, че предприятията, които ще бъдат прехвърлени към научните институти и към държавното предприятие, имат задължения, които също ще бъдат прехвърлени. Съответно още със създаването си държавното предприятие ще се окаже в затруднено финансово положение. Отбелязаха, че към предприятието се прехвърлят структури, които съществуват само формално и никога не са развивали дейност. Същевременно не е отчетен научният потенциал на работещите в друга част от предприятията предприятията научни сътрудници и с тяхното прехвърляне към Научно-производствения център, който няма да развива научна дейност, този потенциал няма да бъде използван. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене. От парламентарната група на ДПС също оцениха като положителни промените, свързани с финансовата самостоятелност и с възможността Академията да разходва собствените си средства. Заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо четене с надежда поредните промени да допринесат за подобряване на дейността и на тежкото финансово състояние на Академията, но изразиха опасението, че и новият модел няма да постигне очакваните резултати. Представителите на синдикатите заявиха подкрепа за заложената финансова самостоятелност и липсата на фиксиран разходен таван, но настояха за увеличаване на трансфера за Академията. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, без “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.“ Благодаря Ви, госпожо Димова. Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г. На заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха: Атанас Кацарчев – началник кабинет на министъра на земеделието, храните и горите, професор Васил Николов – председател на Селскостопанската академия (ССА), и експерти от МЗХГ и ССА. Законопроектът Законопроектът беше представен от господин Кацарчев. Той изтъкна, че целта на Законопроекта е да се създадат условия чрез автономен бюджет Академията в рамките на своя научен потенциал да мотивира научните работници да създават продукт, който е полезен за обществото, като по този начин ще се засили и капацитетът й, базирано на приходите, които те ще генерират от приложната наука, която развиват. Той заяви, че в тази сфера всяко научно откритие веднага минава през тестове и достига по-бързо до пазара. Липсата на финансова и ресурсна обезпеченост забавя този цикъл. Становището на Министерството на земеделието, храните и горите е, че по-добрият вариант за развитие на ССА е да се гарантира автономност на същата като научно изследователски институт и център, така че да може сама да преценява в каква посока да инвестира и развива науката, свързана със земеделието. Председателят на ССА професор Васил Николов допълни представянето, като поясни промените, които се предвиждат. Първата промяна е, че ССА остава второстепенен разпоредител към Министерството на земеделието, храните и горите, но с автономен бюджет. Втората промяна е в Управителния съвет на Селскостопанска академия – предлага се Управителният съвет да се назначава както и досега от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия. Третата основна промяна - от 19 държавни предприятия, бивши опитни станции, 15 да бъдат обединени в едно държавно предприятие, а част от държавните предприятия, чиито функции са уникални, да се запазят като научни центрове със статут на институти. Тъй като там броят на научните работници е по малък, се предлага те да се наричат „научни центрове“. В последвалата дискусия народните представители принципно изразиха положително становище относно промените, но бяха поставени множество въпроси относно промяната на модела на финансиране, начина на обединението на държавните предприятия, чрез получените приходи ще има ли отчисления за дейности, свързани с науката и за техническото оборудване и други. От парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че одобряват по принцип промяната на Закона, но ще се въздържат при гласуването му и ще направят предложения между първо и второ четене. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13 народни представители, „въздържали се“ – 5 народни представители, без „против“.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

Професор Бъчварова, заповядайте.

По правило и по принцип ние приемаме, че тази промяна трябва да бъде насочена в посока по-добро финансиране и решаване въпросите на Академията, защото към настоящия момент тя е в критично състояние. Критичното състояние е преди всичко финансовият колапс, в който се намира към настоящия момент. В мотивите на вносителите се посочва много точно, че Селскостопанската академия е уникална научна структура за страната. Искам да кажа, че тя е с повече от 130 години история, с различни периоди на своето развитие, но така или иначе е била опора на българското земеделие. Поддържала е генофонда и продължава да го прави въпреки затрудненото състояние, в което се намира към настоящия момент. На фона на тези мотиви констатациите, които се правят по-нататък са свързани с това, че ние трябва да направим промяна в Закона. Тази промяна ще промени модела на бюджетиране, но някак си остава по-назад въпросът, свързан с достатъчното финансиране на научните изследвания в България, не само на Селскостопанската академия, но също така и на Българската академия това, което се предлага, е свързано с промяна във финансирането, трансферите, които ще получава Селскостопанската академия, и бюджетът, който ще формира, ще бъде на базата на изпълнение на бюджет, който е част от консолидираната фискална рамка. Сега, тук малко трудно мога да възприема, че това означава автономен бюджет. По-скоро си представям, че автономният бюджет е този, при който има трансфери на субсидия и всичко останало, което Академията успява чрез международни проекти, чрез собствени приходи да акумулира като финансов ресурс, да има възможността да го разпределя и по този начин да стимулира институти и дейности, които съответно са печеливши и практиката има нужда от тях. Това ми се струва, че е един от важните въпроси, на които между първо и второ четене ми се иска да намерим пресечената точка и възможност наистина да се направят необходимите стъпки за бюджета в начина, по който са уредени те във висшите училища, а също така и в Втората промяна, която също приветстваме, това е Управителният съвет, с промяна на неговата структура. Управителният съвет досега беше едва ли не 50 на 50 – представители на Селскостопанска академия и на всички останали висши училища. Това, което се предлага в момента, е наистина като структура, която трябва да взема решения по отношение на своята научна дейност, по отношение на финансирането и разпределението на бюджета в Академията, да бъдат включени в Управителния съвет хора, които са от самата Академия. Опитът от последните години показва, че доста често има противопоставяне, конкуренция, а също така и опит едва ли не да се взаимства от резултатите, които се постигат в Академията. Не е тайна, че на практика висшите училища имат ограничена възможност да осъществяват научни проекти. Академията е тази, която е един вид донор на всички останали дейности, които се изпълняват по отношение на научните изследвания. Ако Законопроектът дотук беше спрял, щяхме да го подкрепим, но след това се предлагат структурни промени, които за нас са неработещи и трудно обосновани, даже не са логически и не почиват на абсолютно никакъв финансов анализ. За какво става въпрос? Четири опитни станции, държавни предприятия, стават със статут на институт. Тук въпросът е: как е определен този статут на институт, при условие че по-голямата част от тях имат един или двама сътрудници, които се занимават с наука, а има станции, които са в голямото държавно предприятие, които имат четири или пет сътрудници и работят с различни научни направления? Тоест анализът, който се прави от моя страна и от страна на действителните факти, които съществуват в Академията, тези четири обособени структури като научни звена, едва ли е необходимо точно те да бъдат или следва да се допълнят. Шумен и Троян, това са опитни станции, експериментални станции, които имаше голямо желание да бъдат отделени от институтите, сега се връщат обратно към тях. Опитът показа, че трудно се координират научната и експериментална дейност в рамките на един институт. Това решение е добро и мисля, че и самите институти го подкрепят и хората, които работят там. Предлага се създаването на държавно предприятие с обединение на всички останали държавни предприятия, предприятия, които на този етап съществуват. Шестнадесет държавни предприятия се обединяват в едно. Възраженията тук са следните: първо, всяко едно от държавните предприятия има своя уникална дейност, специализирана и много трудно те могат да бъдат обединени под една шапка. Второ, от тези 16 предприятия три нямат абсолютно никаква дейност и никакъв принос в каквото и да било научно направление, а от останалите само две – това това са Търговище и Хан Крум, които имат възможност и осъществяват научни проекти, а също така и реализират значителни приходи от собствената дейност. Когато тези 16 предприятия ги обедините в едно, ми се струва, че ще достигнем до ситуация, в която цялото предприятие ще има изключително трудни проблеми и задължения, които трябва да бъдат реализирани. Все пак тук ще бъдат заети 250 човека, които всеки месец трябва да получават заплащане. Това е по отношение на структурата и възраженията в тази посока. Последното възражение е свързано с мотивите, които се представят от вносителя, и те са икономическите обосновки, които са направени в самия Законопроект. В Законопроекта се казва, че 1988 човека работят в Селскостопанската академия. Средната месечна работна заплата – това е с прослужено време, а също така и с докторските степени, които се получават, е 609 лв. за 2018 г. Бюджетът символичен – 23 милиона разходен таван, 16 – 17 милиона е субсидията, а 6 милиона са собствените приходи. В икономическата обосновка, която се предоставя от 1 април, има фактически грешки. Селскостопанската академия с експерименталните бази, които минават към Троян и Шумен, и с четирите бази, бази, които стават със статут на институт, числеността достига до 2400. Което означава, че този трансфер, който е предвиден да урегулира и да създаде предпоставки за увеличаване на работните заплати, на практика не е коректен и следва да бъде преразгледан. По време на обсъжданията в Комисията се каза: „Ние ще прецизираме абсолютно всички трансфери, които трябва да получава Академията с Устройствения правилник“, но когато нещо в самия Законопроект, в мотивите, е заложено като грешна стратегия, ми се струва, че по-нататък много трудно може да бъде коригиран този трансфер, което означава, че още с първите стъпки, които ще се предприемат по отношение на преструктурирането на Академията, ще се създадат отново същите финансови проблеми, които към настоящия момент Академията изпитва. Ние ще се въздържим да подкрепим този законопроект, но между първо и второ четене ще направим предложения, които ще бъдат обосновани, които ще почиват на достоверна информация за това какво е състоянието на Академията, към какво се стремим и какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да може тази научна институция наистина да бъде водеща, е единствена, но да бъде и водеща в аграрните изследвания, да може да усвоява средства от европейските фондове, да участва в проекти и програми, което е едно от основните предимства, възможност за развитие на научния потенциал в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаема професор Бъчварова. Има ли реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Настоящият Проект за закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия има за цел да подобри условията – Селскостопанската академия да се развива като ефективен и достъпен за земеделието и бизнеса интелектуален център за българското земеделие, в модерна и привлекателна организация за младите хора с добра мотивация за научно-приложни изследвания и професионално обучение, инструмент за инструмент за генериране на иновативна политика в областта на земеделието и храните, партньор на местните власти в посока намаляване на дисбаланса в развитието на регионите чрез нейните структури. Действащият модел на финансиране и управление на Селскостопанската академия съдържа редица слабости, които пречат на нейното развитие и функциониране като ефективна научна структура на научноизследователската, научно-приложната, иновационната и проектната, също така и консултантската дейност в областта на земеделието, животновъдството и храните. За решаването на наболелите проблеми на българската селскостопанска наука Законопроектът предвижда промени в три направления. Първо, промяна в остарелия модел на управление на бюджета, който демотивира учените и специалистите и е пречка за постъпването на добре подготвени млади кадри в Академията. С оглед засилване контрола, финансовата дисциплина и подобряване модела за финансиране на Селскостопанската академия чрез механизми, които да доведат до увеличаване на средствата за научни изследвания, за иновации, се предлага въвеждането на принципа на автономност в областта на финансирането на Академията. Това ще увеличи нейната научна свобода, ще възстанови демократичното и академичното начало, което ще доведе до нейната равнопоставеност с други научни институции, като Българската академия на науките и държавните висши учебни заведения. Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука във фактор на развитие на Земеделския сектор на базата на нови знания и иновативни дейности за създаването на качествен научен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. Същевременно се очаква да се създадат подходящи условия за труд и гарантиране на достойни възнаграждения на работещите в нея. Липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност значително да се увеличат собствените приходи и управление на паричните средства с цел оптимизиране и стабилизиране на научната, експерименталната и приложната дейност на Академията, както и осигуряване на допълнителни работни места. Второ, промяна в състава и числеността на Управителния съвет на Академията. Към настоящия момент той се състои от председател и 16 членове, като само 9 са от структурата на Академията. Останалите са представители на редица институции, които не са пряко заинтересовани от нейното развитие, като БАН и пет други държавни държавни висши учебни заведения, тъй като работят на конкурентни начала с нея в сферата на научните разработки, също така имат сходни целеви групи, източници на финансиране и други. Намаляването на числеността и промяната в състава на Управителния съвет ще доведе до превръщането му в реално функциониращ управителен орган на Академията. Трето, промяната в организацията и управлението на държавните предприятия, които са държавни предприятия по смисъла на Търговския закон. Към настоящия момент по-голямата част от общо 22 държавни предприятия не изпълняват очакваните изключително необходими за Академията функции на научно-производствени, демонстрационни и внедрителни центрове поради липсата на научен и административен капацитет. Законопроектът предвижда част от предприятията да станат структурни звена на институтите, чиято експериментална дейност обслужват, а друга част, които са уникални по своята същност, да се преобразуват в научни центрове към Академията със статут на институти. Третата част, която обхваща три четвърти от предприятията, които се занимават основно със земеделие, ще се слеят в едно държавно предприятие. Това ще позволи обединяването на ресурсите им за реализация на програмите на институтите с най-големи потребности в определен момент за изпитване на новосъздадените сортове в различни региони на страната при различни условия – надморска височина и други. Също така ще се създадат демонстрационни центрове там, където където има най-голяма потребност. Ще се работи бързо за размножаването на генетичните ресурси, към които имат повишен интерес. Предвидената реформа ще спомогне за функционално обединяване на научните звена от състава на Селскостопанската академия и за изпълнение мисията им, а именно развитие на научнообосновано устойчиво и високо ефективно земеделие. Считам, че с предвидените в настоящия законопроект промени ще се постигне така необходимата промяна, целяща възраждането на българската селскостопанска наука и създаване на основа за развитие на Селскостопанската академия като ефективен интелектуален център на българското земеделие, привлекателен за млади и перспективни учени. Ще се стимулира активността на учените за увеличаване на приходите от научните разработки за създаването и внедряването на нови научни продукти, нови сортове, хибриди, изобретения, а също така и технологии. Академията трябва да бъде медиатор между потребностите на бизнеса и формирането на приоритети за неговото развитие, също така и политиките, като предлага научнообосновани решения, платформи, стратегии при формирането на аграрната политика на страната и Европейския съюз. Вследствие на всичко изложено дотук, имам основание да кажа, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така предложения законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Има ли реплики? Няма реплики. Продължаваме с изказванията. Заповядайте, господин Петров, за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, пред нас е едно едно изменение на Закона за Селскостопанската академия, което е само частично и е само, така да се каже, прегрупиращо мен не е решаващо проблемите на селскостопанската наука в България. Разбира се, добре е да се централизира като начало тази структура и това се прави с обединенията на отделните опитни станции в едно предприятие. Противно на мнението на госпожа Бъчварова, смятам, че превръщането на някои от станциите в институти е добре, защото става в райони, които са чувствителни за нашата селскостопанска наука: във Враца – бубите, в Павликени –

в сегашното му състояние. Разбира се, зависи как ще се развият тези звена.

Бюджетът досега за персонал е бил 17 млн. лв., сега става 23 млн. лв. Така че в това отношение нямам забележки. Искам обаче отново да подчертая, че предложението за промяна на Закона не извършва почти никаква реформа в тази сфера. Бил съм, работил съм с някои от институтите, знам за какво става дума. Това че

изобщо работата на тези звена, на научните институти, на предприятията, според мен е огромната грешка в концепцията за Селскостопанската академия. Там продължава да се говори кой какви заплати вземал, кой какво щял да надбавя, защо чистачките се доближавали като заплати до научните сътрудници. За това се говори, а не се говори как тези звена да започнат да работят на пазара и тези, които работят добре на пазара, да започнат да получават възнаграждения, многократно надвишаващи сегашните помощи, които получават практически. От друга гледна точка, тези, които изкарват продукция и имат печалби, я внасят в централата. Не виждам никаква разлика от това, което те са правили преди 30 години. Същото нещо е и сега! внасят и от там става преразпределяне и съответно дундуркане на институти, които наистина не могат да работят по ред причини. Затова ще подкрепим това предложение. Както казах, за мен то е начало на реформа, но истинската реформа в Селскостопанската академия ще настъпи, когато Министерството на земеделието, храните и горите внесе предложение, с което постави институтите на пазарни основи. И най-важното – учените със закон да започнат да се ползват от продуктите си, така наречените royalty. Можем да погледнем съседна Турция, където половината от заплатите на научните работници в техните институти се формира от правата им върху създадените продукти. Ние тук обсъждахме едни права за музикални произведения, които идвали тук, в България, от не знам къде а не сме обсъждали досега за правата на хората, създали сортове домати, краставици, пшеница и ечемик, които ни хранят. Разбирате ли докъде стигаме така? Мисля, че като Народно събрание трябва, и аз ще настоявам между първо и второ четене, да се започне това, което в миналото Народно събрание започна да става, а именно преоформянето на Селскостопанската академия, което госпожа Бъчварова не харесваше много, в едни специализирани центрове, които да обхващат различните дейности и съответно да се постави на пазарна основа. Пак поставям въпроса – ако науката не се постави в пазара, тя ще продължава да получава помощи, да чакаме резултати и сеем френски и австрийски сортове пшеница в България. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики? Няма. Продължаваме с изказванията. Заповядайте за изказване, господин Абазов. БЮРХАН АБАЗОВ (ДПС):

Безспорен факт е, че Селскостопанската академия е в критично плачевно състояние. В същото време безспорен факт е, че Селскостопанската академия е едно национално богатство. Имайки предвид десетките години работа на стотици, на хиляди научни работници в многото институти в системата на Селскостопанската академия, тя притежава един уникален генофонд, който много напреднали държави например нямат. Селскостопанската академия притежава уникален научен и производствен потенциал във всичките й подразделения. Има една много широко развита мрежа от институти, от опитни станции, които работят на територията на цялата страна. С още едно нещо сме уникални в света. Може би сме единствената държава, в която има научен институт за почти всяка земеделски култура. Казвам всички тези неща, защото всички милеем за тази академия, имайки предвид този потенциал, с който разполага. С този законопроект, който се предлага, се прави първа крачка, слага се едно начало за реформа Селскостопанската академия, за да тръгне по начина, по който всички ние искаме. Между другото, всички ние правихме опити във времето да стабилизираме Академията, но поради факта, че днес отново е на дневен ред и говорим за нея, означава, че не сме постигнали кой знае какъв напредък. Разбира се, в Академията има много проблеми. Напускат много ценни кадри. Изтъкнати професори и доценти, които дълги години са се трудили и са дали своя дан към селскостопанската наука, днес напускат Академията поради мизерните заплати, нищожните заплати, колеги, които получават тези научни работници в сравнение с техните колеги от други други научни звена в България. Броят на незаетите аспирантури и докторантури в Селскостопанската академия е много голям, пак поради същата причина. Селскостопанската академия е конгломерат от едни много добри и прекрасни институти. В същото време обаче има още толкова, че и повече,

„Пари газя, не мога да платя заплатите на персонала!“. В същото време има десетки други институти и опитни станции, които кретат и чакат транша от „шапката“ – Централно управление да си свърши ролята на преразпределител на финансовите средства в състава това, което се предлага в Законопроекта, има три хубави неща. Първото и най-важното е да разчупи начина на финансиране на Академията. Колеги, познавайки начина на финансиране на останалите академии, Селскостопанската академия е може би единствената, която има различен начин на финансиране от Българската академия на науките, от вузовете или от други сродни академии. С първото предложение, което се прави – да се разчупи шаблонът на финансиране и да се премине към друг тип на финансиране, мисля, че най-накрая ще се разчупи догмата, която не даваше въздух на Академията, признавам – това, което ние не можахме да разчупим едно време, и много се надявам с този нов начин на финансиране Академията да тръгне по един съвсем различен път. За промените в Управителния съвет няма да говоря, защото са по-незначителната част от промените, които се предлагат. Не мога обаче да не спомена третата група промени, които се предлагат в този законопроект – преструктурирането на държавните предприятия. Ако първата крачка – промяна на бюджетирането на Академията, е много голяма крачка, колеги, в третата част – преструктурирането и в реформите на Академията, крачката е много малка. В този смисъл, ние ще подкрепим този законопроект, ще дадем предварителен вот, кредит на доверие. Казвам „предварителен“, защото това, което се предлага тук, както се казва в математиката, е необходимо, но недостатъчно условие, господин професоре. Очакваме от Вас на второ четене или за в бъдеще да предложите много по-радикални и много по-стойностни, дълбоки реформи в структурата на Академията. Тук ще се съглася с колегата Петров, че Академията трябва да работи на пазарен принцип, Академията трябва да произвежда продукт, който е желан от нашите земеделски производители и те имат интерес от този продукт. продукт. Ще зачета няколко цифри от сега съществуващия бюджет, от които е ясно, че с това бюджетиране няма как да мръднем една крачка напред. От общо разходи 23 милиона за заплати имаме 17 милиона, за издръжка 6 милиона, и за капиталови Само тези цифри показват, че няма как да има напредък в Академията. Приключвайки, господин професоре, ще имате невероятен отпор за реформите в Академията отвън, ще имате невероятен отпор за реформите вътре в Академията, защото никоя система не иска да се реформира толкова бързо, така че Ви пожелавам успех! Последно, ще подкрепим с идеята, че този законопроект е предпоследен и при следващото вкарване на ЗИД на Закона за Селскостопанската академия

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, безспорно са нужни промени в Закона за Селскостопанската академия. Професор Бъчварова каза, че от 2008 г. не са правени такива, но сред направените три предложения за промени има и някои притеснения.

дискусия и дебат както отвън, така и вътре в структурата на самата Академия. Миналата седмица по време на Комисията по земеделие присъстваха част от директорите на някои институти и опитни станции, но, за съжаление, не чухме тяхното мнение. Нито един не се изказа, дори не се изказа и председателят на Комисията по земеделие и храни и бивш министър на земеделието госпожа Десислава Танева – да видим нейните виждания в тази посока, все пак тя е отговаряла за Академията. На следващо място,

за съжаление има само едно предложение в нея, което също буди съмнения за липса на широк обществен дебат по тази тема. Аз ще Ви прочета мотивите, свързани с една от промените – за обединяването на опитните станции. Мотивите на вносителите: „Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия предвижда промяна в организацията и управлението на опитните станции, които са държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Към настоящия момент те не изпълняват очакваните изключително необходими за Академията функции на научно-производствени демонстрационни и внедрителски центрове поради липсата на научен и административен капацитет“. Сега ще Ви прочета и бележките и предложението на доцент доцент доктор Галина Найденова – директор на Опитна станция по соята - Павликени. Казах Ви, че това е единственото предложение по този Законопроект. „В така предложения Проектозакон няма никаква яснота относно съдбата на научната дейност на станциите – например селекция, сортоподдържаща селекция на сортове, създадени в станциите и с действащи сертификати; поддържане на асортиментни асортиментни овощни градини, които са единствени в страната. Защо не са необходими допълнителни или двояки правила за научна дейност в системата на Академията – едни за научни институти и други, ако изобщо бъдат направени, за държавните предприятия. Именно поради липсата на регламентация на научната дейност на опитните станции броят на научните сътрудници, а и на работещите изобщо в тях звена за последните години намаля три пъти. Такава редукция на състава няма в нито едно от останалите звена, както и в централното управление на Селскостопанската академия. От друга страна, част от опитните станции вече години наред се самоиздържат, като почти изцяло издържат научната дейност, възложена и собственост на Академията. От тази гледна точка, това са най-ефективните звена в системата на Академията, с най-голям успех по отношение получени собствени средства от научна и научно-приложна дейност. Защо се счита, че такива звена ще влошат състоянието на институтите? Присъединяването на такова звено към институт със същите цели на изследователска дейност може да се разглежда само като предоставяне на ресурс, също дава възможност за административна оптимизация и същевременно за координация и ефективност на изследователската и приложната дейност на отделните териториални звена на Академията. Станциите, които бяха филиали на институтите преди 2009 г., функционираха отлично, което може да бъде проверено във финансовите и научни отчети на Селскостопанската академия за този период. Отделянето на тези звена като държавни предприятия или търговски дружества беше по конюнктурни причини. Така Академията изпълни изискване за голяма редукция на щатния си персонал.“ министър Дянков, тогава механично трябваше да се направят тези съкращения. В науката няма как да се направят механично тези неща. По отношение на финансирането, Селскостопанската академия не само че може да се самоиздържа, но тя може да бъде и изключително печеливша за държавата. Спомнете си,

по отношение на промените в Управителния съвет. Аз се надявам много, че няма да се превърне в политически орган и да измести науката от

човека: 9 външни и 7 от Академията. Надявам се, че с така предложените промени председателят, който ще бъде предлаган от министъра на земеделието, а самият председател на Академията ще предлага останалите 8 членове на Управителния съвет, някак си няма да затвори в един по-политически кръг тези проблеми. Може би, ако има общо събрание от всички ръководители на научни и производствени звена от Академията и те да избират и предлагат на министъра на земеделието и на председателя тези 8 членове на Управителния съвет, би било по-справедливо. По този начин ще се чуе и мнението на науката, защото така се притеснявам Управителният съвет да не се превърне в политически орган.

Няма реплики. Има ли други изказвания? Не виждам. Пристъпваме към гласуване първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2018 г. Моля, гласувайте.

внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 999/2001”; о) Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията от 19 май 2015 г. за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 125/10 от 21 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/786”;“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4: „§ 4. Създава се чл. 7а: „Чл. 7а. При етикетирането на продукти ясно се обозначава дали те са предназначени за фураж или за друга употреба. Предназначението за употреба, различна от фураж, не може да бъде променяно от друг оператор във фуражния сектор на следващ етап от веригата.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване,

предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8: „§ 8. В чл. 14б се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) в т. а) в т. 3 думата „фуражи“ се заличава; б) точка 5 се изменя така: „5. от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранване на животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Въз основа на информацията по ал. 3 се изготвят обобщени данни за произведените количества комбинирани фуражи за съответното тримесечие, които се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

ал. 5: „(5) Одобрение от Българската агенция по безопасност на храните се изисква и за обекти, в които се извършва детоксикация на несъответстващи на изискванията фуражи по отношение на нежеланите вещества,

текстът преди т. 1 се изменя така: „В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се прилагат:“; б) точки 1 и 2 се отменят; в) в т. 4 думата „отговаря“ се заменя с

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11: „§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Документите по ал. 3 се проверяват, включително чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация.

с нестопанска цел и се прилагат:”; б) точки 1 и 2 се отменят; в) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”. път”. 3. Създава се нова ал. 3: „(3) При одобрение на обект по чл. 15, ал. 5 към документите по ал. 2 се прилагат: 1. декларация за използвания метод за детоксикация;

В чл. 23е се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „относно фуражите, както“ и „на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 относно определяне на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Регламент

предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва при спазване на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и подзаконовите актове по прилагането им. (2) Търговия с фуражи от разстояние може да се извършва от: 1. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по реда на този закон и е вписан в регистрите по чл. 17 или 20; 20; 2. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. (3) Фуражите, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние,

търговията с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004 и българското законодателство. Чл. 23и. (1) За извършване на търговия с фуражи от разстояние операторите във фуражния сектор подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по тяхното седалище. Образецът на уведомлението се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията. (2) В уведомлението по ал. 1 се посочва средството за комуникация от разстояние, което ще се използва, включително: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и се прилагат: 1. списък, съдържащ наименованията и регистрационните или идентификационните номера на операторите, с които лицата по чл. 23з, ал. 2 имат договори за търговия с фуражи от разстояние;

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24: „§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

същите се придружават от декларация за произход и съответствие по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Образецът се публикува на интернет страницата на агенцията.“ 2. В ал. 5 думата „фермерите“ се заменя с „лицата, които ги отглеждат“.

ИРЕНА ДИМОВА: По § 20 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител професор Светла Бъчварова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25: „§ 25. Създава се чл. 26в: „Чл. 26в. (1) Операторите във фуражния сектор организират най-малко веднъж на три години обучение на служителите и наетите от тях лица по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите, съответстващо на дейността, която извършват. (2) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед утвърждава темите за обучение за всяка дейностите на всеки етап от веригата. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните. (3) Обучението може да се организира от операторите във фуражния сектор, включително чрез техни служители, преминали курс на обучение за съответната дейност или чрез висши училища и други организации, регистрирани в Националната агенция за професионално образование и обучение съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Обучението може да бъде присъствено или дистанционно. Програмите за обучение и списъкът на лицата, които ще провеждат обучението, се съгласуват с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (4)

осигуряват свободен достъп до обектите по чл. 45, ал. 1, т. 1 на инспекторите, официалните ветеринарни лекари и служителите от Българската агенция по безопасност на храните за изпълнение на контролните им правомощия“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 29: „§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „общностното право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Унищожаването на фуражи на територията на областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването“. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) За унищожаването на фуража се съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от собственика на фуража. протокола се предоставя на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.“ 4. Създава се нова ал 6: „(6) Унищожаването на фуражи на територия на областна дирекция по безопасност на храните, различна от тази, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се унищожава фуражът, и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването.“ 5. Създава се ал. 7 и 8: „(7) За унищожаването на фуража се съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е унищожен фуражът. Третият екземпляр се съхранява от собственика

Благодаря Ви. Моля, продължете с представянето на текста, госпожо Димова.

§ 30: „§ 30. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „чл. 11, ал. 3“ се добавя „или с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета.“

Няма изказвания. Преминаваме към гласуването на два текста. Първото е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 23, който става § 29, и редакцията, която Комисията предлага

чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) За извършения официален контрол на фуражи се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

изменения: 1. В ал. 1 думите „компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните“ се заменят с „компетентно звено за контакт, обслужващо Системата за бързо предупреждение за храни

3 и 4: „(3) Резултатът, получен от контролната експертиза, е окончателен и не подлежи на оспорване. (4) Разходите за вземане и изследване на пробите сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните или ценоразписа на съответната лаборатория, определена за извършване на контролната експертиза.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 37: „§ 37. В чл. 50а се правят следните изменения: В ал. 3 думите „общностно право“ се заменят с „право на Европейския съюз“. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Разходите за изследване на пробите по ал. 1, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно ценоразписите на акредитираните лаборатории, определени да извършват анализ на проби за официален

При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от инспектор или от официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката. (2) За издаване на сертификата по ал. 1 износителят подава заявление до директора на областната дирекция по безопасност на храните не по-късно от 10 дни преди датата на износа, в което посочва: 1. държавата, за която е предназначена пратката; 2. вида и количеството на фуражите; 3. регистрационния или идентификационния номер и наименованието на обекта, от който се изнася пратката; 4. допълнителни изисквания към фуража, ако такива са предвидени в държавата, за която се извършва износът. (3) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. (4) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки, получаване на резултатите от лабораторни изследвания, когато са взети проби и след натоварването на пратката. Сертификатът се издава от инспектора или официалния ветеринарен лекар и върху него се поставя печатът на съответната областна дирекция по безопасност

присъства при нейното товарене. (7) Вредите, причинени от непълна или невярна информация по ал. 2, са за сметка на износителя. (8) Ръководителят на лаборатория по ал. 5 изпраща: 1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните;

които се удостоверят с протокол от изпитване или анализ, инспекторът или официалния ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща за изследване в лаборатория по чл. 49, ал. 1 или 2. (2) Ръководителят на лаборатория по ал. 1 изпраща: 1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните; 2. копие от протокола от изпитване или анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова. Изказвания?

текстът на вносителя за § 41, който става § 48 и се подкрепя от Комисията; предложенията на Комисията за създаване на нов § 49 с текст, който Комисията предлага и който беше представен;

представители: за 77, против и въздържали се няма. Предложенията се приемат. Колеги, прекратявам заседанието, което ще възобновим в 12,00 ч. Благодаря.